na Konačni prijedlog zakona o potvrđivanja ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu razvoj za "Projekt modernizacije infrastrukture Luke Šibenik", čitanje, P.Z. br. 613. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku.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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Državni tajnik Mario Babić, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Sabora, dame i gospodo zastupnici. Dopustite mi da kažem nekoliko riječi o ovom zaista značajnom projektu i za grad Šibenik i za županiju, ali isto tako i za lučki sustav Republike Hrvatske. U hrvatskim lukama trenutačno je u tijeku jedan možda od najvećih investicijskih zahvata u posljednjih nekoliko desetljeća. Ukupna vrijednost radova koji se sada obavljaju u hrvatskim lukama iznosi 510 milijuna eura. Tu bih naglasio izgradnja i proširenje terminala kontejnerskog u rijeci Brajdica nakon čega slijedi izgradnja Zagrebačke obale. Radi se o projektu vrijednom 100 milijuna eura. Zatim u Zadru gradi se nova trajektna i .../Govornik se ne razumije./... luka u Gaženici, konture luke se već vide i sada se prelazi na drugu fazu izgradnje luke. U Splitu u kolovozu je predan na upotrebu prošireni gat Svetog Duje, a trenutačno su u tijeku radovi na prikupljanju dokumentacije za izgradnju prostorno planske dokumentacije. kolovozu je predan prvi kontejnerski terminal, projekt vrijedan oko 37 milijuna kuna, a početkom sljedeće godine započimaju radovi na ne razumije./... terete. To je također značajan projekt gdje će se uložiti u infrastrukturu oko 70 milijuna eura. ovog proljeća predana je na upotrebu nova putnička obala, a trenutačno se obavljaju pripremni radovi za nastavak izgradnje tzv. obale Batahovina i što kažu u Dalmaciji napokon je došao red i na Šibenik. U Šibeniku se putnički promet trenutačno odvija na starom gatu Krka građenog još u vrijeme Austro-Ugarske koji ni tehnološki, ni po veličini uopće ne odgovara sadašnjim zahtjevima. Izgradnjom ovog novog terminala Vrulja luka Šibenik dobiva novih 10000 metara kvadratnih prostora i dobiva novih 500 metara obale. Smatramo da je projekt izuzetno važan za luku i grad Šibenik. Radi se o putničkoj luci, dakle sadržaji koji će biti u službi grada, u službi građana Šibenika, objekti restorani, hoteli itd. Nema nikakvih, neće biti, nema razloga bilo kakvih ekoloških, bilo kojih drugih sukoba sa upravom. Dakle, napokon i u Šibeniku velika investicija. Radovi počimaju u siječnju. Sada je u tijeku izbor izvođača. Uvjeti kredita su izuzetno povoljni. Radi se o kreditu od 12 milijuna eura, poček 4 godine, kamata EURO libor plus Dame i gospodo, ja vas molim da podržite ovaj zakon zbog Šibenčana, zbog putnika koji će dolaziti u Šibeniku Hvala vam lijepa. Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a, gospođa zastupnica Neda Klarić. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Evo meni je zaista čast da u ime zajednice mogu govoriti o ovom vrlo važnom projektu kao što nas je i izvijestio tajnik, državni tajnik. prijedlogom ovoga Zakona o potvrđivanju ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj u projektu modernizacije infrastrukture luke Šibenik ima zaista veliki gospodarski značaj, kako za građane grada Šibenika, građane Županije šibensko-kninske, a jednako tako i cijele Hrvatske, jer predstavlja još jedan u cijelome nizu vrlo kvalitetnih infrastrukturnih projekata lučke infrastrukture. Kao što je i državni tajnik rekao na vrijednost svih radova koji se izvode u lukama od državnog značaja iznosi ukupno 5 stotina i 10 milijuna eura. Ovaj projekt obuhvaća rekonstrukciju postojećeg Kata Vrulje i izgradnju operativne obale u šibenskoj luci, pa čini novu operativnu obalu u dužini od 5 stotina Učinke koji će se polučiti je poboljšanje domaćeg putničkog prometa, riješit će međunarodni promet i riješit će također prihvat brodova na kružnim putovanjima dužine čak do 2 stotine i 60 metara što do sada nije bio slučaj, nije bilo moguće, jer nije postojala takva operativna obala. Time će grad Šibenik zasigurno osigurati posebnu markicu na turističkoj ponudi, na turističkoj karti, izvrsne rezultate u gospodarskoj grani koja se zove turizam. Jednako tako ovo je gospodo i gospođe zastupnici pravi primjer kako se stvaraju preduvjeti za otvorenje novih radnih mjesta. Ovim se zakonom potvrđuje dakle ugovor o jamstvu za zajam EBRD-a, u iznosu od 12 milijuna eura za financiranje modernizacije luke Šibenik. Zajmoprimcu

zajmoprimcu na raspolaganju za korištenje odmah nakon što ugovor o jamstvu stupi na snagu. I korištenje sredstava zajma ugovoreno je do 15. svibnja 2014. godine. Osim toga realizacija ovog projekta otvara veliki potencijal investicijskih aktivnosti u luci Šibenik, pa je u proračunu u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture osigurano nešto malo manje od 28 28 milijuna kuna za plaćanje PDV-a i nadzora nad ovim projektom. Ovaj prijedlog klub Hrvatske demokratske zajednice podržava jer zasigurno ima veliki gospodarski učinak za Hvala vam lijepa. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Evo iako dolazim iz Slavonije. I gospodine državni tajniče uvaženi, kolegice i kolege. Iako dolazim iz Slavonije o ovoj temi za potvrđivanje ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj, a poradi modernizacije infrastrukture luke Šibenik, reklo bi se da ja ne bih imao što ili o čemu razgovarati. Pozdravljam ovakav dakle potvrđivanje ovoga ugovora o jamstvu, kojim Europska banka dakle daje, odnosno zajam od 12 milijuna eura, ili prevedeno 85 milijuna milijuna kuna za obnovu infrastrukture u našoj luci Šibenik, u našem hrvatskom, Krešimirovom gradu, koji otprilike doživljava pa rekao bih i sudbinu našeg Slavonskog Broda, i pomalo zaostaje u odnosu na ostale gradove na obali, što je činjenica, kao i Slavonski Brod u odnosu na neke gradove u Slavoniji. Pa kada usporedimo, kompariramo to, ovo što sam rekao i kada o tome raspravljam, onda moram reći da i gospođi Nedi, uvaženoj zastupnici Klarić, da i u Slavonskom Brodu postoji luka, na rijeci Savi, druga po važnosti u riječnom u riječnom prometu u Republici Hrvatskoj, nakon luke Vukovar, da se u nju ukapava doslovno rečeno na kapaljku sredstva i da se gradi već skoro 20 godina, i da još uvijek nije privedena svrsi, ni funkciji za koju je građena. Nadalje, u toj istoj luci, u riječnoj luci u Slavonskom Brodu bi trebalo biti otvoreno novih tisuću i 500 radnih mjesta, jer je uz luku vezana i gospodarska slobodna zona. Na žalost evo nema pomoći Slavonskom Brodu i luci Brod ni od Europske banke za obnovu i razvoj, na kapaljku stižu sredstva Vlade Republike Hrvatske, amandmanom od HDSSB-a su pokušana biti zatražena sredstva u proračunu Republike Hrvatske, ali od toga ništa. I tako, evo drago mi je da barem Šibenik naš, opet ponavljam Krešimirov grad, ovim zajmom Europske banke za obnovu i razvoj, i uz pomoć države onih 28 milijuna kuna za nadzor i kažete PDV, ipak dobiva jedan značajni gospodarski objekt koji će pomoći ljudima, našim ljudima u gradu Šibeniku i okolici. Isto bih tako da kažem pozvao, apelirao da evo ide i sljedeći proračun uskoro na klupe ovoga Visokoga doma, da se sjetite i ove luke Šibenik, ali i luke Slavonski Brod. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Pojedinačna rasprava, gospodin zastupnik Ante Kulušić. Izvolite. **Kulušić, Ante (HDZ)** Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče. Pa nadam se da će nakon ovoga i luka u Slavonskom Brodu jednoga dana, nadam se što prije biti riješeno, pa i u Sisku i u svim dijelovima Hrvatske, ali koliko je rekao državni tajnik 5 stotina milijuna eura se ulaže na obalu. To je ogroman novac. Ovim zakonom se potvrđuje ugovor o jamstvu za zajam ugovoren ugovorom o zajmu. Ukupni troškovi povezani sa projektom modernizacije infrastrukture Luke Šibenik procijenjeni su na skoro 12 milijuna eura. Projekt obuhvaća rekonstrukciju i izgradnju operativne obale u šibenskoj luci na način da se dio postojećeg rata proširuje negdje oko, ukupne dužine oko 510 metara. EBRD je potvrdila sufinanciranje troškova projekta uključujući početnu naknadu u visini 1% iznosa glavnice zajma sa 12 milijuna eura. Prema uvjetima ponuđenim od strane EBRD-a Lučkoj upravi Šibenik zajam je odobren na 15 godina uključujući poček za otplatu od 4 godine. Najbitnije je da će ovo biti putnička luka sa sadržajima koji služe putnicima i građanima grada Šibenika i šibensko-kninske županije i cijele Hrvatske. Temeljem natječaja … /Govornik se ne razumije./… će raditi privatni sektor, a to je još jedan vjetar u leđa domaćim poduzetnicima. Sa velikim zadovoljstvom prihvaćam ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. Hvala. Ima jedna replika, gospođa zastupnica Neda Klarić. i modernizaciju i novu operativnu obalu. Ja bih još jedino podsjetila sve nas ovdje da definitivno nova operativna obala sa Mega Marinom koja se gradi u vlasništvu Nautičkog centra Prgin u koju se ulaže 17 milijuna eura će svakako u svakom slučaju, još jedanputa moram kazati, grad Šibenik smjestiti sa posebnom markicom u turističkoj ponudi, a jednako tako i revitalizirati uvjetno kazano njegov povijesni značaj. Hvala vam lijepa. Odgovor, gospodin Ante Kulušić. Izvolite. u Šibenik i kroz Šibenski kanal vide na stotine jahti, pogotovo vezanih za Mega Marinu koja se gradi sad preko 150 vezova će biti za mega jahte, a dosad tamo ima već oko 200 vezova i još ima u prostornom planu grada Šibenika i županije šibensko-kninske tako da će Šibenik vrlo uskoro postati jaka turistička destinacija. Hvala Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Odlučivat će se kad se steknu uvjeti. Dame i gospodo, kao što sam u početku napomenuo mi ćemo sad imati jednu stanku. Molim ponovno zastupnice i zastupnike da malo urede klupe, tu će nam doći gosti i zauzeti neke od prvih ovih mjesta pa se mi možemo, ipak gosti su gosti, imaju prednost. I zato vas molim da to sad napravimo pa ćemo nastaviti u 13 sati svečanu sjednicu, a ja najavljujem da ćemo u srijedu 20.10. 20.10. u 9,30 sati započeti sa točkom dnevnog reda Konačni prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za regionalni razvoj RH. Evo, zahvaljujem i vidimo se u 13 sati. Hvala lijepa.